Prijedlog zaključaka Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav u vezi zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o donošenju Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav predložio je Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak: Na temelju članka 127. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog sabora poziva se Vlada RH da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača i zahtjeva za raspisivanje referenduma o donošenju Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma aktom pod brojem, da sve ne čitam od 16. srpnja 2014. godine. U ime predlagatelja predsjednik Odbora Peđa Grbin. Izvolite kolega. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 70. sjednici održanoj dana 15. rujna 2014. godine raspravio je zahtjev za raspisivanje državnog referenduma o donošenju Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma aktom od 16. srpnja 2014. godine. Odbor je predmetni zahtjev raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora kojom je odredbom propisano da u postupku raspisivanja referenduma ako to zatraži Ustavom Republike Hrvatske propisan broj birača, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav priprema prijedloge odgovarajućih akata. okviru svoje nadležnosti utvrđeno je navedenom odredbom Poslovnika Odbor je dužan utvrditi ispunjenje pretpostavki iz članka 87. stavka 1. i 3. Ustava Republike Hrvatske. Obzirom da važećim zakonom koji uređuje pitanje referenduma u Republici Hrvatskoj nije propisano tko obavlja provjeru broja i vjerodostojnost potpisa birača, a imajući u vidu dosadašnju parlamentarnu praksu, da takvu provjeru na temelju zahtjeva Sabora vrši Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva uprave ili drugih tijela Odbor većinom glasova predlaže Hrvatskom saboru da donese zaključak kako ga je u uvodu pročitala gospođa potpredsjednica. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Davorin Mlakar.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Evo ispred Odbora za Ustav predsjednik Odbora objasnio je proceduru. Mi bismo željeli nekoliko riječi vezano uz ovu temu iznijeti za govornicom. praksa koju je do sada primijenila Vlada Republike Hrvatske u provjeri potpisa Inicijativa za održavanje referenduma ne čini nam se ispravnom, niti ona može govoriti o vjerodostojnosti potpisa. Naime, u nekoliko navrata Vlada je provjeravala potpise referendumskih inicijativa na bazi reprezentativnog uzorka od nekoliko tisuća pa i desetak tisuća potpisa. I to je prema našim saznanjima radio Državni zavod za statistiku. Ako su te informacije točne onda mi držimo da to nije postupak koji može odgovoriti na pitanje da li su osobe koje se nalaze u potpisima određene inicijative birači u smislu našeg važećeg zakonodavstva jer jedino Ministarstvo uprave iz svoje potpune baze popisa birača može utvrditi tko su birači u RH i tko su naravno i birači koji nemaju prebivalište u RH. S druge pak strane osim Ministarstva uprave koje bi moralo provjeriti sve potpise, a ne bazirati se na nekom reprezentativnom uzorku s obzirom na mogućnost grešaka da ne kažem nešto drugo trebalo bi u slučaju sumnje ako je to, a moguće je barem na reprezentativnom uzorku izvršiti vještačenje tih potpisa, ne grafološka vještačenja koja bi uzela užasno puno vremena i sredstava nego vještačenja potpisa da bi se utvrdilo da li su ti potpisi vjerodostojni. ovo je još jedna od inicijativa za raspisivanje referenduma koja nas je čini mi se vladajuće zatekla nespremnima. u desecima milijuna kuna iskazano počela svoju funkciju sa clean startom. Nakon clean starta vrijednog desetke milijuna kuna krenula je uvođenjem revolving doors u državnu upravu u sustav državne uprave i u službeničke odnose. Nakon toga krenuli smo sa outsorcingom da bismo nakon toga čuli da ćemo se baviti spin offom, a na kraju in house obavljanjem određenih djelatnosti. Moram priznati da su me ti termini koji su sigurno u duhu hrvatskog jezika zbunili. Nisam dovoljno vičan, a vjerujem da govorim u ime jednog dijela birača da i drugi razumiju o čemu se radi. Podsjetit ću ne tako davno donijeli smo i Zakon o fiskalizaciji za koji predlagatelj nikad nije mogao objasniti što taj termin konkretno znači. Nakon fiskalizacije imamo monetizaciju za koju nismo sigurni da li ćemo je provoditi ili ne, a slična je izgleda sudbina i sa outsorcingom. Možda bi valjalo bez obzira na valjanu odluku Odbora za Ustav da provjeri potpise na referendumskoj inicijativi da smanjimo ovo bauljanje u postojećim propisima odrediti se da li to nama treba, da li nam to ne treba jer je Vlada u nekoliko navrata putem svojih dužnosnika već već iskazivala da će možda odustati od outsorcinga i preko spin offa da će na koncu se založiti za in house metodu obavljanja tih poslova. Sva tri termina su dosta magloviti s obzirom na činjenicu o čemu se govori, o poslovima koji se obavljaju i o mogućim uštedama ili troškovima koji bi nastali na jedan ili drugi način pa tako i primjenom ovih fenomenalnih metoda koje smo čuli. Svaka od tih aktivnosti bojim se da je vezana uz dodatne troškove. I umjesto da se bavimo suštinskim pitanjima da 12 kvartala za redom gospodarskog pada, recesije, depresije ili kako god hoćete nazvati stanje u kojem se nalazimo, usmjerimo sve snage da izađemo iz te duboke krize mi smo se zapleli trenutno in house u spin offu da bismo obavljali pomoćne i tehničke poslove u državnoj upravi i u tijelima javne vlasti. Ostaje nam samo pitati, mi smo dužni postupati prema ovom kako je govorio predsjednik Odbora za Ustav, postavljam pitanje sebi i vama što nam sve ovo treba i kuda to vodi i da li Vlada i mi ovdje koji se time bavimo imamo snage uhvatiti se u koštac s ozbiljnim problemima, raditi na propisima koji ovoj zemlji mogu donijeti perspektivu koja je bolja od dosadašnje i umjesto svih revolving doorsa, spin offova ili kick offova, clean startova da se primimo ozbiljnog posla da konačno promijenimo negativne trendove u društvu. S obzirom da je ovo tehničko pitanje, da se potpisi moraju provjeravati, da će to angažirati povremeno određene ljudske potencijale, dodatna sredstva, s obzirom da je takvo naše zakonodavstvo mi nemamo drugog načina nego podržati prijedlog odbora da se potpisi provjere. Jedino je pitanje da li to sve skupa ima smisla ukoliko je Vlada već odustala od svojih najavljenih mjera koje se ako sam dobro pratio nakon svih termina nisu još jedino teniski uvedeni, dakle nakon svih termina da smo ostali na modelu in house, ako dobro razumijem to je upravo obavljanje poslova kakvo je bilo i dosada. Sugeriramo Vladi da ne osniva nova javna poduzeća za in house obavljanje poslova nego da se primi ozbiljnih problema a da ovo što funkcionira zadrži na sadašnjoj razini. Hvala vam lijepa. donekle se slažem s vašim izlaganjem a to je onaj dio u kojem kažete da se posao provjere mora obaviti. Do sada je u ovih nekoliko zadnjih slučajeva taj posao vršilo Ministarstvo uprave uz pomoć drugih državnih tijela. Ne vidim što je sporno, osim što je na način kako se to sada čini postignuta dovoljna razina sigurnosti provjere broja potpisa uz daleko manje troškove nego što je to bilo 2010. godine, po meni je to pohvalno ali toliko o tehnici. Većina vašeg izlaganja nije bila o prijedlogu zaključka nego o pitanju outsorcinga. I dosta ste govorili o tome kako vam nije baš jasno što outsorcing znači. ja bih vas podsjetio da ste u travnju 2010. godine, odnosno ne vi nego Vlada Republike Hrvatske u travnju 2010. godine usvojila jedan dokument a to je bio program gospodarskog oporavka. Taj dokument je obuhvaćao čitav niz mjera. U travnju 2010. godine vi ste već 10 mjeseci bili ministar u Vladi Republike Hrvatske i s obzirom da koliko ja znam taj je program usvojen jednoglasno, pretpostavljam da ste i glasovali za njega. Taj program je na svojoj 15 stranici uključivao mjeru "Outsorcinga". Pa vas molim, budući vidim da mi želite odgovoriti da mi kažete da li tada niste znali što znali outsorcing ali ste svejedno glasovali za njega ili ste u međuvremenu zaboravili značenje tog pojma? Hvala. Uvaženi kolega Grbin, kad me već podsjećate na prošlo vrijeme onda ću vas ja podsjetiti na nešto što je puno važnije za današnju političku situaciju. Osim plana gospodarskog oporavka donesenog za ranije Vlade, vi ste donijeli za izbore čini mi se da se zvao Plan 21, koji nije govorio o promjenama Ustava, koji nije govorio o neispunjavanju međunarodno preuzetih obveza od strane Republike Hrvatske stupanjem u punopravno članstvo EU, a nije govorio ni o outsourcingu, spin off, clean start ili hoćete da dalje nabrajamo revolving doors kao metodi koja ni onima koji o tome govore nije jasna što znači. Ja se zalažem za to ako već želite ispasti tako učeni da nazivate sve engleskim terminima, da onda onima od kojih tražite izjašnjavanje objasnite o čemu se radi i što vi time želite postići, jer to nikome nije jasno. A važnije od toga statistički je moguće ustanoviti greške, ustanoviti i kvalitetu neke analize koja se bazira na reprezentativnom uzorku. Međutim, da biste utvrdili da li je pojedini potpis na bilo kojem dokumentu falsificiran ili nije, da li odgovara imenu i podacima osobe koja uz taj potpis stoji, uvjeren sam da morate provjeriti svaki pojedini potpis a ne raditi to metodom uzoraka, pokušaja i pogrešaka kako što to vi činite. I to ne može raditi tijelo koje se zove Državni ured za statistiku, nego to mora raditi Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo uprave. Možda ćete u idućem mandatu imati vremena to izvježbati. Hvala lijepa. Kolega Mlakar, pa lako što Hrvatski sabor tu raspravlja i treba utvrđivati da li su potpisi ovakvi ili onakvi i tumačiti engleske izraze, međutim ja mislim da je daleko veći problem što je ovo drugi šamar koji si je Hrvatska opalila prema Europskoj zajednici. Jer ako se ne varam taj outsorcing ili kako se već zove je naveden kao jedna od ključnih mjera za smanjenje deficita državnog, prekomjernog deficita i kako takav je poslan Europskoj komisiji. A kako naš proračun izgleda i kako izgledaju mjere najbolje je izjava ministra prosvjete od prije nekoliko dana da profesori neće imati plaću u 12 mjesecu. Dakle, nije problem u outsourcingu, nije problem u potpisima hrvatskih birača nego je problem u tome što je netko mislio da će nekoga prevariti i da će na takav način ušparati milijarde. Neko je zaboravio da se tu radi o živim ljudima i da se sa živim ljudima ne može igrati spin off, ili ovako ili onako, ili možemo sad koristiti nekakve druge teniske izraze, nego naprosto sa živim ljudima se treba ponašati ljudski. A zbog toga što se prema tim ljudima nije ponašalo ljudski je došlo do potpisivanja zahtjeva za referendum. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku? Ne. Jasen Mesić, replika. Uvaženi kolega Mlakar, vidio sam da jako dobro baratate izrazima clean start, spin off, revolving door, drop off, kick off i tako dalje. Nešto od toga ste uspjeli i prevesti, poprilično točno. Mada vam moram reći da je ova interesantna mjera revolving door doživjela još drugu inačicu, evo vam jedan konkretna primjer. Recimo u jednom našem ministarstvu koje se bavi uglavnom kulturom zaposli se savjetnik za medije, on u novinama najavi medijski polis, ministrica ga na pressici mu da mu da otkaz i nakon toga ga zaposli kao načelnika odjela za medije koji više ne podliježe pravilu, kako ste vi ovo nazvali revolving door što znači da je ostao stalno zaposlen kao načelnik odjela za medije. Dakle, ako ne valja, imate znači i tu varijantu, znači duble revolving door. Ako ga ne može zadržati kao savjetnika preko revolving doora onda lijepo izmislite novi odjel, odredite mjesto načelnika i lijepo ga stavite za mjesto načelnika i onda ga više nitko ne može preko noći smijeniti jer je načelnik, on ne podliježe čitavoj onoj državnoj proceduri kao i svaki državni službenik. Tako da ste i to propustili, da i tu još jednu mjeru posebno istaknete kao izuzetno uspješnu koja je evo našla svoju primjenu u nekim od naših ministarstava. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Moram ispraviti kolegu Mesića jer ovaj princip koji ste sada nazvali double revolving door nije točan naziv. To se zove … revolving door i taj princip koristi upravo sada predsjednik RH sa svojim glavnim analitičarom i posebnim savjetnikom kojeg je uspio tolerirati i slušati u njegovim analizama 4,5 godine mandata. Međutim nakon svega što se s tim glasovitim savjetnikom dogodilo, na koncu je odlučio u ovom … revolving postupku riješiti se tog savjetnika, očekujemo samo da uskoro budemo informirani na kojem ga se mjestu uspije riješiti.

Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege zastupnici, zaista je, rekao bih impozantna ova rasprava o ovako važnoj temi kao što je izvješće o zahtjevu za raspisivanje državnog referenduma o donošenju zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih ili osnovanih djelatnosti u javnom sektoru. I onda čujemo ovdje, evo različita tumačenja, umjesto da napravimo jedan zaključak kojim bi zapravo sve to zaključili, stopirali, kako bi rekao Hajdaš Dončić, stopirali bi. Kako? Pa evo ovako. Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma, s njim treba Vlada razgovarat da time sa adutom iz rukava da je odustala od outsourcinga i onda je referendum o outsourcingu bespredmetan. Zašto mi idemo u brojanje glasova zapošljavati Državni zavod za statistiku ili ne znam, u Ministarstvo uprave, za provjeru vjerodostojnosti broja potpisa? Hoćemo …, kako reče Mlakar, zvati? A uza sve ovo što je već izrečeno ovdje, zaista, naša politička scena poglavito za vrijeme ove Vlade, Kukuriku koalicije vrvi anglizmima i ne znam ni ja čime, od, ne znam, revolving, doors-a, double …, spin off, in house, faktoring, ne znam što sve ne. Pa građanima nije svima engleski blizak, engleski jezik, a nekima ni izgovor, tako da je vrlo teško, jer kako reče kolega Mlakar, revolving ili double revolving, ne znam kako bi se to zapravo išlo, … revolving, to je … revolving. Dva …. Tako da, što se tiče outsourcinga, rečeno je sve u raspravi kada se, prije nego što se kretalo u skupljanje potpisa za inicijativu, protiv outsourcinga, da to nije dobro. Građani su se izjasnili koliko ja znam u velikoj, velikoj većini, daleko nadmašuju i onaj Baukov cenzus od 4 stotine 62 tisuće 580, čak je i izračunao, 583 potpisa kada je zbrojio dijasporu, brojao glasova u dijaspori. I zašto se uopće krenulo u outsourcing? I to uporno, pa vidjela žaba da se konj potkiva pa i sama poželjela. Vidjela žaba da su u bankama uveli outsourcing upravo za ove djelatnosti u bankama, govorim komercijalnim bankama, u pratećim i neosnovnim djelatnostima, dakle i ugostiteljstvo koje može biti kafić u banci, itd., čišćenje i sve ostalo pa evo i ona poželjela da ima u svojoj kući outsourcing. A pitajte banke i pitajte, da kažem direktora banaka koliko su prije koštali djelatnici koji su radili u bankama, a koliko sada košta taj outsourcing banaka, pa ćete vidjeti, pa ćete poslušati, ali ne, nema tu sluha. Nikoga se ne sluša. Daleko je skuplji sadašnji outsourcing kojeg su uvele majke banaka, dakle iz inozemstva jer kod njih tamo toga nema nego upravo one daju poslove nekoj firmi koja lijepo zarađuje i živi na tome. A radnici, djelatnici će biti podvrgnuti novom Zakonu o radu, a znamo kako to ide sa neisplatom plaća i svim ostalima. I sada, umjesto da Vlada pomirljivo razgovara sa organizacijskim odborom ove inicijative, mi ovdje imamo raspravu u Saboru o zaključku kojim ćemo predati Ministarstvu uprave ili Državnom zavodu za statistiku da broji i provjerava glasove, da se bavi dva, tri mjeseca, a kako je inače brz Državni zavod za statistiku kad je vršio popis stanovništva 2011. pa ove godine imamo izvješće nakon 3 godine, tako će i ovo ići jako brzo i oni će brzo pobrojiti da se radi o nekih 600, 700 tisuća vjerodostojnih potpisa. Ne falsificiranih kako kaže Mlakar, on je to još iz Jugoslavije povukao, krivotvorenih, hrvatski izraz je krivotvorena, ne falsificirane. Evo, zahvalite mi lijepo gospodine Mlakaru. Dakle, ono što je potpuno izvjesno da neće biti ni outsourcinga, neće biti ni spin off-a, bit će tamo neki tamo neki … koji je otišao u Sloveniju, neće biti ni in house-a i zbog toga ja ne vidim da nas ovdje u Hrvatskom saboru, pa evo da kažem Vlada koja je mogla intervenirati, kao što je recimo došlo do, kada je 2010. godine skupljeno 700, više od 700 tisuća potpisa protiv promjene Zakona o radu, to se ovi iz HDZ-a jako dobro sjećaju, čini mi se, je li tako? I kada je odlučeno da se ne mijenja Zakon o radu, nije bilo potrebe za referendumom i referendum nije ni proveden. Tek je sada Zakon o radu promijenjen. A o radu promijenjen. A sada kada već govorimo i ovdje se spominju neke stvari gospodine Grbin o referendumu tu ste malo načeli temu, kako to da niste kada je bio referendum za ulazak u EU niste postavili nikakve uvjete. Mogla su izići tri čovjeka na referendum za ulazak u EU, dva budu za, jedan protiv ode Hrvatska u EU. Tada nitko ovdje nitko ovdje nije postavljao nekakve pitanja o provedbi referenduma o načinu ni o broju ljudi koji moraju izići na referendum. To nije bilo uopće riječi o tome, ne. E sada o tome da smo odustali, evo odustali smo i od master plana. Došao novi ministar i nema više ni master plana, a mogli smo reći i glavni plan, pa to uopće nije problem. pa zašto master plan, zbog čega master plan kada ima glavni plan u svezi razvoja i organizacije naših zdravstvenih ustanova, dakle bolnica prije svega.

koncesija koja se kapitalizira od jedanput i to se onda zove monetizacija. Jutros sam slušao na radiju kako objašnjava šta je to monetizacija, a mi ne znamo što je monetizacija. Uglavnom ne znam što reći o ovom zaključku odbora. Vidim da je bilo na odboru 8 za i 1 suzdržan. Ja Ja ću ostati dok zaista Vlada ne kaže svoje i može se lijepo razgovarati ali izgleda je problem razgovarati sa hrvatskim narodom i sa građanima Hrvatske, puno veći nego što je prebaciti na Sabor pa idemo mi sada, prvo ćemo do Ministarstva uprave pa ćemo onda postaviti pitanje Ustavnom sudu jel je pitanje ustavno itd. rastezanje. Zbog čega? Djelotvorna, efikasna, djelatna Vlada to može riješiti bez nas ovdje da ima volje, ali nema očito. Hvala lijepo. Peđa (SDP)** Zahvaljujem. Idemo redom kolega Grubišić, auto je tuđica pa vam ne smeta što umjesto auto u riječi autocesta nego koristimo riječi vozilo. Budite onda dosljedni pa tražite da promijenimo riječ autocesta. Nadalje, o referendumu o ulasku u EU glasovali smo dva puta dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru, dakle itekako smo prethodno provjerili da li je to nešto o čemu možemo ili ne možemo odlučivati o referendumu. I zaključno, ovo nije referendum o outsourcingu. U referendumskom pitanju nećete pronaći riječ outsourcing, pronaći ćete prijedlog za donošenje zakona o zabrani izdvajanja pratećih i neosnovnih djelatnosti. Primijetit ćete da sindikati predlažu usvajanje zakona koji bi zabranio da se bilo koja prateća djelatnost u javnom sektoru obavlja po osobama koje u tom javnom sektoru nisu zaposlene. Primijetit ćete da je ovo referendum o prijedlogu zakona koji bi praktički dokinuo tržišno gospodarstvo u RH. O takvom prijedlogu zakona mi zbog članka 87.stavak 1.i 3.moramo raspravljati u Hrvatskom saboru kada to od nas zatraži najmanje 10% birača. Procedura zahtjeva da provjerimo broj potpisa da nakon toga ako smatramo da pitanje nije dopušteno idemo na Ustavni sud. Demokracija je kolega Grubišiću u proceduri. I za kraj, znate zašto ovo nije referendum o outsourcingu nego o ovako jednom zakonu? zato što članak 87. Ustava koje bi valjalo s vremena na vrijeme pročitati zabranjuje raspisivanje referenduma o onome što je u domeni rada Vlade i dopušta samo o onome što je u domeni rada Sabora. A sam outsourcing je domena rada Vlade i zato sindikati idu sa jednim ovako širokim pitanjem, a ne sa samo outsourcingom. Hvala. Kolega Grbin, vidite kako je organizacijski odbor za izjašnjavanje birača dakle ovi koji su proveli inicijativu i skupljanje potpisa jako lijepo preveo što je to outsourcing i vi ste to rekli. dakle to je raspisivanje referenduma o potrebi da je izdvajanje donošenje izdvajanje donošenje zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru. Potpuno je lijepo rečeno. Vaša Vlada je to prevela i najavila kao outsourcing. Oni su znali kako se to i o čemu se radi pa su to lijepo na hrvatskom i rekli. A što se tiče autoceste, ja mislim da bi vi rađe voljeli da se upotrebljava autoput što bi bilo primjerenije vašoj politici, pa onda možete onda pisati i autoput ja ću nadam se razumjeti da je to autocesta. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Grubišić ja se neću razbacivati stranim riječima jel ovo je ipak ozbiljno pitanje najprije ću reći ono što sam rekao već davno, da nijedna Vlada do sada u RH nije uspjela zaraditi toliko referenduma koliko ova u svom mandatu. Sada smo već u ritmu da svaki tjedan imamo referendum jedan i to ide. Ljudi potpisuju jer shvaćaju da im je to očito način odbrane ili način na koji se protiv određenih odluka koje Vlada misli provesti. Tako su htjeli i impresionirati možda tim stranim riječima i te ljude, male ljude njih 25 tisuća koji rade posao od kojeg žive i za koji žive. Međutim podcijenili su ih. Ljudi su shvatili što im se sprema i organizirali su se i to vrlo dobro. I nije lako skupiti 612 tisuća potpisa koliko su oni skupili u 14 dana i donijeli ovdje u Sabor i na tome im treba čestitati. E sada treba vidjeti gdje idemo dalje. nakon silnih najava što će se sve provesti, pa odustajanja od svega baviti formalnim stvarima jer možda još uvijek postoji prijetnja da se nešto i provede u sljedećih godinu dana, pa da se to pitanje stavi kraju ili zaista treba reći znamo o.k., skupili ste, odustajemo i nema više nikakve potrebe da mi o tome govorimo, niti ćemo mi to dalje forsirati. Jer evo ide sljedeći referendum i postavlja se pitanje što ćemo u tom trenutku reći, jer Vlada i dalje inzistira na monetizaciji iako je vidljivo da će građani skupiti dovoljno potpisa i za taj referendum. Ja nisam uspio naći u toj njihovoj priči koju su htjeli plasirati način na koji će netko voditi firmu od 25000 zaposlenih. Kako će to funkcionirati, vjerujem da to nisu znali ni oni, ali opet broji se pokušaj. To je bio jedan neuspješni pokušaj. Hvala lijepo. Gospođo potpredsjednice, bio je, za lektiru smo imali kad sam bio gimnazijalac Viliem Tekerik: "Vašar taštine" tako se zvala knjiga. I u tom vašaru taštine ove Vlade možete kako god hoćete. Ja sam čitao vašar, tako je pisala knjiga. Ne smijem ja mijenjati citat, tako je pisalo na knjizi. Čije je izdanje bilo, nemam pojma. Dakle, možda i neko novosadsko, beogradsko itd. Dakle, taštini, u svojoj taštini koju iskazuje nemjerljivo ova Vlada i njihovi i ministri jednostavno je nemoguće provesti ono što sam ja predložio. Da uštedimo 47, 50 milijuna kuna, da se uštedi, da se ne ide na referendum, a tako i tako se već osjeća i miriše gubitnički mentalitet ove Vlade i mislim da je pametnije da napravimo ono što sam ja predložio, evo slaže se i gospodin Borić sa mnom, nego da ide na brojanje i ustanovljavanje broja glasova, vjerodostojnosti potpisa itd., odugovlačenje, mrcvarenje i na kraju će opet u naletu ove narodne muke koju proživljava izgubiti i to na tom referendumskom pitanju. Pa ja ne znam, ja sam neki dan čuo da se pristalo na preferencijalno glasovanje. Rekao sam da je napokon netko došao do pameti, pa dajte i ovdje da dođemo do pameti jer ovo košta, referendum košta. Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Odmah na početku želim reći da će klub Hrvatske narodne stranke – Liberalnih demokrata podržati Prijedlog zaključka onako kako ga je formulirao Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i nećemo se pridružiti ovoj banalizaciji ovoga pitanja jer ovo nije pitanje koje treba služiti kao šlagvort za jezikoslovne mudrolije. Ovo je jedno od vrlo važnih pitanja u svojoj samoj srži, barem za nas liberale. Ovo je pitanje kako se tumači sloboda, nama najvažnija vrednota iz koje se onda izvodi između ostaloga i sloboda poduzetništva i sloboda tržišta. Ovo je pitanje demonopolizacije prostora u kojemu država itekako narušava tržišne odnose. Mnoge i lijeve i desne i socijalističke i konzervativne stranke, te su vrednote liberalne demokracije davno prihvatile kao svoje. I kada se u reformi i razgovoru o racionalizaciji javnoga sektora spomenu konkretne ideje, onda se zapravo te konkretne ideje koriste za ideološke prijepore, a zapravo za sitno politikanstvo u kojemu se ne postavlja pitanje kako reformirati javni sektor, kako ga racionalizirati i učiniti učinkovitijim, nego se potežu zapravo pitanja kojima nema mjesta u ovoj raspravi, o sudbinama malog čovjeka kao da mali čovjek, tzv. ne radi u privatnoj firmi, kao da tzv. mali čovjek ne živi od svoga rada i kad mu je poslodavac privatnik. Za nas nema razlike. Svatko tko živi od svoga rada zaslužio je dignitet i pravo da od toga doista živi i on i njegova obitelj. Ali ako je zajednički zaključak i lijevih i desnih i centrističkih stranaka ne samo u Hrvatskoj, nego u čitavoj Europi, da je jedan od načina kako da se suzbiju ili smanje posljedice krize, strukturna reforma javnoga sustava, reforma javne uprave, reforma javnih servisa kako bi postali učinkovitiji, bliži građanima, davali bolju, jeftiniju, bržu uslugu, onda to ne trebamo zaboravljati. Ako smo se oko toga suglasili onda pokušaji da se naprave kvalitetni pomaci u tome pravcu trebaju biti predmet konsenzusa, a ne političkog nadigravanja. Ideje o tome da se otpuštaju ljudi iz javnog sektora nisu prihvatljive nikome, ali ideje da se racionalizira javni sektor, da on bude učinkovitiji pogotovo one u kojima ljudi ne ostaju bez posla, nego se stavljaju u druge okolnosti, u tržišne okolnosti u kojima sada ne djeluju ne smiju biti ismijavane. U tome smislu što se HNS-a tiče naš je stav jasan. Sve ono što se može obavljati po istim uvjetima po kojima to radi i privatni sektor valja demonopolizirati i maknuti državu, omogućiti dakle da tržišna utakmica doista bude slobodna i da se u tome smislu svima koji žive od svoga rada omoguće jednaki uvjeti. Budemo li u ponedjeljak govorili o potrebi racionalizacije javnog sektora a u utorak demagoški podržavali sindikalnu inicijativu koja nota bene iza ugla radi to isto, dakle outsourca dio svojih potreba, pokazujući svoje licemjerje, što smo onda u politici? Jesmo li vjerodostojni? Nismo. Ono što je osnovna zadaća javnoga servisa, mora ostati kontrolirano, mora ostati upravljano od strane javnoga sektora. Ali ono što nije i ono gdje smo već dokazali kao u slučaju KBC-a Zagreb na primjer da se vrlo uspješno može obavljati i pod drugim uvjetima dohodovno, dakle što se nas tiče nema nikakve dvojbe. I u tome smislu HNS najavljuje potporu zaključku koji ide za tim da se poštuje procedura, da se prikupljani potpisi provjere i da se provjeri ustavnost ovoga pitanja. Što se nas tiče nama je potpuno jasno, odnosno mi smo stava da ovo pitanje nije dopušteno referendumom. I želim još reći na kraju samo jednu stvar, ovo referendumsko pomodarstvo, i to želim poručiti svima onima koji tako zdušno navijaju za referendumski sport, neće imati nikakav drugi učinak nego obezvređivanje i omražavanje jednoga od najvažnijih instituta neposredne demokracije. Nakon 4 ili 5 pokušaja održavanja referenduma, jer valja i tu napraviti distinkciju, prikupljanje potpisa za inicijativu za raspisivanje referenduma nije referendum i ne smije se tako ni postavljati. To je legitimna građanska akcija ali ona ne mora uvijek uroditi plodom, ne mora uvijek uroditi potporom dovoljnog broja birača. Ali ovakva inflacija inicijativa da se ide na referendum omrazit će referendum kao iznimno važan institut neposredne demokracije i sutra kada bude stvarno na dnevnome redu neko važno pitanje ponovno ćemo doći u problem jer će ljudi biti neraspoloženi prema takvoj vrsti izjašnjavanja. Svi oni koji danas taj institut kontaminiraju iz dnevno političkih razloga ili razloga da pokazuju zube ili mišiće ovoj Vladi snosit će odgovornost za to jer su oni zapravo u tome sudjelovali. Ova situacija iziskuje puno više ozbiljnosti i puno više dalekovidnosti. Hvala lijepa. rekli ste i izrekli jednu frazu, referendumsko pomodarstvo. Pa otkud je počelo referendumsko pomodarstvo? Tko ga je izmislio? Upravo da ne kažem vaša predsjednica i još neki ovdje koji su za potrebe ulaska Hrvatske u EU nisu odredili ama baš nikakve da kažem granice recimo broj broj potrebnih birača koji moraju izaći na referendum o tako važnom pitanju kao što je ulazak Hrvatske u EU. Zato se ona zdušno zalagala, vaša predsjednica. čak sad imamo izjavu da netko provodi referendum da bi baš on ušao sa nekakvih onih 3% jel' izbornog uspjeha u Hrvatski sabor kao da netko drugi ne želi ući u Hrvatski sabor, samo ti koji guraju referendum oni žele ući u Hrvatski sabor a oni koji već tu jesu nisu željeli pa su slučajno eto protiv njihove volje izabrani u Hrvatski sabor. o liberalnoj demokraciji, o liberalizmu dovoljno govore uspjesi Đure Đakovića kojima ste vi iz liberalne opcije nametnuli direktore i doveli ga pred stečaj. O stanju u HEP-u da ne govorim, gdje ste postavili sve svoje direktore. O Centru za energetiku gdje ste postavili sve svoje ljude i dali im automobile sa grijanim sjedalima to je vaša liberalna demokracija koja je već u svijetu pokazala vrlo loše rezultate i upravo ovaj outsorcing je upravo jedna od izmišljotina tog vašeg liberalizma. A trebamo dobro promisliti što učiniti sa 25 tisuća ljudi i očito oni pošli u ovo pomodarstvo referendumsko zato što im je drago stajati na trgu ili na opskurnim mjestima kako ste vi rekli, a to ste rekli da su crkve itd., to su za vas opskurna mjesta, citiram vas, i skupljati 15 dana potpise za referendum po kiši, snijegu, suncu. Kolega Grubišiću na stranu to što vi ne razumijete elementarne pojmove kao što je liberalna demokracija, da nije liberalne demokracije vi danas tu ne bi sjedili i govorili. Ja pretpostavljam da vi brkate liberalnu demokraciju s njenim sadržajem sa pojmom liberalnih ideja, ideja koje zastupaju liberalne stranke poput moje, ali onda morate biti u tom smislu specifičniji, a ne se dovesti u situaciju da zapravo se rugate Hrvatskome saboru. Vi se izravno rugate ovome Zastupničkom domu koji je jednoglasno

Dakle, vi ne samo da ignorirate više nego dvotrećinsku većinu u ovome Hrvatskome saboru nego preko pojedinačnih stavova pokušavate inputirati nešto što osoba koju spominjete nikada ne bi mogla sama odlučiti jer niti je bila na nijednoj izvršnoj funkciji niti je mogla utjecati na tijek donošenja tih odluka više od bilo kojeg drugog 153 čini mi se u to doba zastupnika. Podmetati takve stvari, govori više o vama. A što se tiče HEP-a i ovih poduzeća, da, HNS preuzima odgovornost za stanje i vođenje tih firmi, za razliku od onih u kojima ste vi kadrovirali gdje nikad to nećete priznati. Mi ne samo da preuzimamo odgovornost nego kažemo da je smiješno to što ste našli u sustavu od 11 tisuća ljudi 37 HNS-ovaca. Ja mislim da ih ima više iz HDSSB-a nego iz HNS-a. Da, HNS-ovi kadrovi će tamo obavljati svoje dužnosti kako treba i voditi tu tvrtku. I zato i jest pozitivna, i zato i jest među najboljima u Hrvatskoj. **Zgrebec, i replike i odgovore uskladimo sa temom o kojoj raspravljamo. Branko Hrg, replika. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa. Poštovani kolega baš zato što ste tako čvrsto preuzeli odgovornost, baš zato se hrvatski građani odupiru upravo referendumima. Ja ne mislim da će ova poplava referenduma obezvrijediti referendumski način izjašnjavanja građana. Čak štoviše, mislim da je ona dobrodošla i da je poželjna i da se svatko u politici mora zamisliti da li baš može na takav način kako vi govorite preuzeti odgovornost i onda raditi građanima o glavi. Pa oni se moraju na neki način oduprijeti. Najbolje da se odupru na ovaj mirni način. Našli su pravi demokratski put. Bolje i poštenije reći je da čovjek nešto podržava i to javno napraviti nego biti licemjeran kao što sad imamo situacije evo u novom ovom referendumu gdje imate to skupljanje potpisa gdje imate situacija da koalicija na vlasti i Vlada kaže da daje ceste u koncesiju, autoceste, a s druge strane lokalni čelnici SDP-a su koordinatori za skupljanje potpisa protiv monetizacije. Evo vam primjera jednoga vrlo zanimljivog iz Koprivničko-križevačke županije. Dakle, koordinator za Koprivničko-križevačku županiju je čelnik lokalnog SDP-a za skupljanje potpisa protiv. To je licemjerno. A pustimo građane neka odlučuju sami na referendumu. Richembergh, Goran (HNS)** Opće je poznata stvar, to nisam izmislio ja, da je u svim oblicima neposrednog izjašnjavanja građana najveći prostor manipulacije emocijama osobito u kriznim vremenima, osobito u vremenima u kojima ljudi moraju više razmišljati o svojoj egzistenciji. Njih je lako nahuškati i lako je ukazati na Pedra, lako je njihov bijes usmjeriti protiv nekoga u društvu. Nažalost, vidjeli smo bezbroj puta takve primjere. Prema tome, uzvisiti baš svaku referendumsku inicijativu, a ne referendum sam jer dosad je održan samo jedan od ovih koje spominjemo, ovo sve drugo su tek inicijative. …/Govornik se ne razumije./… sve dosadašnje neustavne, dakle uzvisiti sve te inicijative na razinu nedodirljivoga, svetoga građanskoga prava na neposredno izjašnjavanje zapravo je ruganje svima onima koji jesu zapravo iskreno demokratski raspoloženi, koji štite parlamentarnu demokraciju, ali jednako tako i ustavno načelo koje dozvoljava takav oblik izjašnjavanja kao što je referendum, a Hrvatski je narod, svi građani Hrvatske u dva slučaja pokazao kad su najvažnije odluke bile u pitanju a to je razdruživanje iz bivše federacije i pridruživanje EU punu zrelost takvim inicijativama. Ove partikularne koje pojedine društvene skupine pokreću da bi sačuvale samo svoje interese pod velikim su znakom pitanja. Jer konkretno u ovome slučaju kod ove referendumske inicijative teško da je itko ko radi u privatnome sektoru raspoložen na tom referendumu glasovati za to da neko bude u bolje položaju od njega, a da radi zapravo isti posao. To nije fer, to nije tržišno, to nije prema njima korektno. Hvala lijepo. Pa počet ću s onim kad ste spomenuli nevjerodostojne sindikate. Mogu se ja dobrim djelom složit s tim, ali po čemu je Vlada vjerodostojna. Pogledajte što piše u Planu 21, pogledajte iza toga što piše u programu Vladu i pogledate ovo sad što se dešava, gdje je tu vjerodostojnost? Zapošljavanje vlastitih kadrova u državnim ili javnim poduzećima je nešto što je vama normalno, a onda isto tako konstatirate da je država najlošiji poslodavac, država uopće nije poslodavac u tom slučaju nego pojedinci koje je imenovala politička vlast i postavila na ta mjesta, i nema odgovornosti kad upropasti bilo koje od tih poduzeća. Kažete da je referendumsko pomodarstvo, spominjete čak i obezvređivanje, ja vam mogu reći da obezvređivanje dobrim djelom ovog Doma je napravljeno upravo od strane vas i vaših koalicijskih partnera kada je masu ovlasti preneseno sa Sabora na Vladu. Pa između ostalog i rasprodaja državne imovine više nije predmet rasprave ovog Doma, nego o tome donosi odluku, neću reći jedna šačica ljudi ali jedan uzak krug ljudi. I na kraju postavit ću vam pitanje dal smatrate da je i u Švicarskoj koja ako sam dobro informiran imala najviše referenduma u zadnje vrijeme da li je i kod njih u pitanju pomodarstvo i da li je to primjer zemlje u kojoj demokracija jednostavno nije sazrila? Hvala. Da, referendumi su i u Švicarskoj, predmet manipulacije. Mislim da to zaslužuje takvu ocjenu, svaka zemlja u kojoj je moguće postaviti pitanje na referendum jeste li za to da se zabrani Crkvama graditi zvonike? Imamo presedan u Švicarskoj koji dokazuje da je i to moguće pitati u toj zemlji. Što se tiče kadrova, pa meni je jako žao što Laburisti nisu u stanju pokazati koja je snaga njihovih kadrova, ali mi je jako drago što je HNS u stanju u ovoj koaliciji preuzeti svoj dio odgovornosti, zajedno s koalicijskim partnerima upravljati razrušenim sustavom koji je 2011. godine preuzet sa gubicima, sa ogromnim problemima, bez strukturnih reformi sa velikom krizom i sigurno ni na ovoj Vladi, ni na kadrovima koje je postavila ne leži odgovornost za stanje u koje su bili dovedeni svi ti sustavi i svi oni koji su otišli u restrukturiranje, u stečajeve, u likvidacije, zapravo otišli su zbog toga što su prijašnje politike isisale iz njih svaku trunku života i bacili ih na smetlište ne brinući o o sudbinama tamošnjih radnika. Ali nisam nešto primjetio, da smo tada bili tako na nogama i da smo tada iz krugova koji su danas opozicijski čuli zabrinutost na tu temu. Hvala.